Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 145 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sudijama, u

u načelu.Podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman narodnog poslanika Petra Petrovića na član 4.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Zoran Živković,

član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam amandman na glasanje.Zaključujem glasanje i saopštavam:

prihvaćen.Podsećam vas da je amandmanom na član 4. narodnog poslanika Petra Petrovića, koji je postao sastavni deo predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom Glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti koji stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako zato postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osma dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje po amandmanima pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, u

sada treba da odlučujemo o Predlozima zakona o Potvrđivanju međunarodnih ugovora 2. i 3. tačka dnevnog reda.Podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima koji se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o Potvrđivanju Finansijskog ugovora, „Unapređenje objekata pravosudnih organa B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke u

sada prelazimo na odlučivanje o Predlozima odluka o izborima i razrešenjima od 4. do 44. tačke dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština svoje izborne nadleženosti vrši većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda prof. Pravnog fakulteta u

166 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog kandidata za člana Visokog saveta sudstva, koji su podneli dekani pravnih fakulteta u Republici Srbiji na zajedničkoj sednici,

nego što pređemo na glasanje o ovoj tački dnevnog reda, podsećam vas na odredbe člana 201. stavovi 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine koje glase: „U toku pretresa na sednici nadležnog odbora i na sednici Narodne skupštine, narodni poslanik može osporiti Predlog za izbor pojedinih funkcionera iz stava 1. ovog člana pri čemu ovo osporavanje mora biti izričito i obrazloženo.O predlogu za izbor svakog od osporenih kandidata, Narodna skupština odlučuje pojedinačno, a o Predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni odlučuje u celini, javnim glasanjem“.U skladu s tim odredbama, najpre stavljam na glasanje Predlog da se za predsednika Višeg suda u Pirotu izabere Marina Živković, sudija Višeg suda u Pirotu, a čiji su predlog osporili narodni poslanici Biljana Pantić Pilja, Marko Atlagić i dr Aleksandar Martinović.Molim kolege da se izjasne.Zaključujem

stavljam na glasanje Predlog da se za predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu izabere Natalija Bobot, sudija Višeg suda u Beogradu, a čiji su predlog osporili narodni poslanici Biljana Pantić Pilja, Marko Atlagić i dr Aleksandar Martinović.Zaključujem glasanje i saopštavam:

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke u celini.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u

nego što pređemo na odlučivanje, podsećam vas da je Vlada predložila veći broj kandidata od broja koji se bira tako da Lista kandidata za izbor tužioca za ratne zločine sadrži dva kandidata od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog da se za Tužioca za ratne zločine izabere Snežana Stanojković, zamenik javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u

osnovu rezultata glasanja konstatujem da je Narodna skupština za tužioca za ratne zločine izabrala Snežanu Stanojković.Dozvolite da joj u svoje i vaše ime čestitam na izboru i poželim puno uspeha u vas da liste kandidata za izbor javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu sadrži dva kandidata od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući jednog.Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu izabere Gordana Čolić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u

vas da liste kandidata za izbor javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu sadrži tri kandidata od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu izabere Momčilo Dedić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u

na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu izabere Nataša Trninić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u

javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, u

usvojila Predlog odluke.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu sadrži dva kandidata od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu izabere Aleksandar Radosavljević, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u

Saša Đokić, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u

Ivanović.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju sadrži dva kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju izabere Jasminka Bošković, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u

Konatara.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu sadrži dva kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu izabere Aleksandar Amidžić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom

– 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 11 od ukupno 151 narodnog poslanika.Na osnovu rezultata glasanja konstatujem da je Narodna skupština za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu izabrala Branislava Lepotića.Podsećam Lepotića.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi sadrži dva kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi izabere Slobodanka Nešković

osnovu rezultata glasanja, konstatujem da je Narodna skupština za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi izabrala Vladimira Nikolića.Podsećam Nikolića.Podsećam vas da je lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani prvobitno sadržavala dva kandidata.Međutim, Državno veće tužilaca je obavestilo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine da je kandidatu pod rednim brojem 1, Radislavu Jovanoviću, prestala dosadašnja funkcija usled trajnog gubitka radne sposobnosti, što je konstatovano u Izveštaju tog Odbora, pa navedeno lice više ne može biti kandidat za funkciju javnog tužioca.Prema tome, Narodna skupština će se izjasniti samo o preostalom kandidatu.Imajući to u vidu, stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani izabere Slavica Ivanović, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj

Ivanović.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju sadrži dva kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju izabere Jasminka Bošković, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u

vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru sadrži četiri kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru izabere Jovan Milanović, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom

Koškovac, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u

osnovu rezultata glasanja, konstatujem da je Narodna skupština za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru izabrala Nermina Koškovca.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, u celini.Molim

odluke.Saglasno članu 201. st. 3. i 4. Poslovnika, neophodno je da se najpre izjasnimo o osporenom kandidatu, a zatim o Predlogu odluke u celini.Stavljam na glasanje predlog da se za zamenika javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu izabere Miljan Dedić, tužilački pomoćnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, a čiji je predlog osporio narodni poslanik Srđan

osporenog kandidata, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam:

na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka, u

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u

odluke.Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u Danu za glasanje.Saglasno navedenoj odredbi Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.Narodni

da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam:

je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Hvala